Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministrice sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo jedan zakon iz one one oblasti oko koje, verujem, postoji konsenzus većine političkih subjekata, ali i većine građana Republike Srbije, što samo po sebi govori da je ovaj zakon bilo preko potrebno doneti, da oni pravilnici koji su bili u prethodnom periodu nisu bili dovoljni da do kraja regulišu ovu oblast i zato je vrlo važno da danas ovaj zakon na ovaj način tretiramo. Naravno, poslanici Stranke pravde i pomirenja će podržati i glasati za ovaj Predlog zakona uz one predloge, zapažanja koje je u prethodnom obraćanju akademik Muamer Zukorlić naglasio, a kada su u pitanju crkve, džamije i ostali verski objekti koji za potrebe svojih vernika emituju različite vrste poziva na molitve tokom onih tradicionalnih perioda kada je ta molitva verskim kalendarom i tajmingom predviđena.Sa druge strane, ovaj zakon nam je vrlo važan jer je vrlo često zakonsko ne rešavanje ovog pitanja ovog pitanja dovodilo do određenih konkretnih problema, posebno u urbanim sredinama, naseljenim urbanim sredinama, gde smo svesni da svako gleda da ostvari vlastite interese, vlastite ciljeve i da vrlo često ne vodi ili ne gleda ih perspektive drugoga tj. da svojim činjenjem ugrožava određeni prostor privatnosti ili potreba drugih ljudi. Zato je vrlo važno da ove odredbe koje se tiču zaštite od buke, posebno kod obrazovnih institucija, verskih institucija, zdravstvenih institucija da ta buka bude u najvećoj meri suzbijena kako ne bi ometala ni mentalno zdravlje, niti progresivnost onih koji su u procesu saznanja i intelektualnih pregnuća, ali i bolesnika kojima je preko potrebno da očuvaju svoje mentalno zdravlje kako bi se izborili sa raznim vidovima različitih zdravstvenih problema kojima su ionako izloženi.Vrlo je važno, recimo, posebno u ovim našim urbanim sredinama definisati pravilnikom i ovim zakonom, što se čini, one graničnike koje može onaj koji hoće i koji ima potrebu za velikim zvukom da koristi kada je u pitanju vreme, kada je u pitanju prostor i da to ne narušava ni ni prostor, ni vreme, niti mentalno zdravlje drugih. Ovo posebno naglašavam, jer smo u prilici da u urbanim sredinama imamo i ugostiteljske objekte i različite vrste drugih objekata, teretane itd, koji su smešteni u prizemnim delovima stambenih zgrada i koje ukoliko nisu svesne samostalno da taj njihov zvuk, koji proizvode bude u onoj meri dozvoljenoga, vrlo često može narušiti privatnost i naneti štetu i po zdravlje svim ostalim stanovnicima.Vrlo je važno takođe u tim urbanim sredinama definisati koliko, kada i kako ko može u tim naseljenim mestima, u objektima zabave itd, prilikom sportskih susreta, jer su nam i sportski tereni, naročito stadioni u urbanim urbanim sredinama, naseljima i vrlo često se ta dešavanja koja su tamo negativno reflektiraju na stanovništvo u okolnim zgradama ili urbanim sredinama.Zato nam je vrlo bitno da do kraja bude ovaj zakon implementiran, da pored toga što će se on usvojiti ovde u Narodnoj skupštini i prilikom procena da li će neki novi objekat, neka nova firma, neki novi privredni subjekt koji će proizvoditi, ima u svom opisu delatnosti i taj segment buke, biti u dovoljnoj meri da se njegovo delovanje negativno ne odnosi na stanovništvo, kao i da ovaj deo postojećih objekata bude onoj meri koja je zakonom zagarantirana, odnosno da bude u onoj meri u kojoj neće ugrožavati mentalno ni psihičko, a ni svako drugo zdravlje stanovništva.Ovo je vrlo važno zato što neuređenosti ovih oblasti u prethodnom periodu dovodile su do nesuglasice između onih koji su imali snage, linija, veza, konekcija prema određenim političkim subjektima da zloupotrebe svoja prava, pa tako recimo smo mi vrlo često bili u situaciji, to je ovde puno puta spominjano, recimo sa fabrikama peleta u našem gradu u Novom Pazaru, koje su ne poštujući sve zakonske mere, ne poštujući se ono što je predviđeno kada je u pitanju zaštita životne sredine, već godinama ugrožavali i dalje ugrožavaju, nažalost, stanovništvo ispuštajući takve vrste čestica čestica koje su vrlo opasne i po zdravlje ljudi, ali i po zdravlje flore i faune.Samim tim što se na ovaj način rešava i ovo oko buke, nadamo se da će se i nekim budućim izmenama i dopunama zakona regulirati i implementirati sve ono što se tiče i na druge segmente

**Jasmina Karanac** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarko Vujović, poštovane članice Kabineta, ministarke zaštite životne sredine, koleginice i kolege narodni poslanici, Zakon o zaštiti od buke je još jedan u nizu zakona koji se tiče unapređenja životne sredine, a koji donosi ovaj skupštinski Saziv i on je u potpunosti u skladu sa propisima koji vladaju u EU.Značaj ovog zakona je u tome što će se njegovom primenom smanjiti štetna dejstva buke na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Novina je što je predlogom zakona koji je pred nama predviđeno uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema zaštite od buke u životnoj sredini na celoj teritoriji republike.Zakonom se utvrđuju mere u oblasti zaštite od buke kako bi se smanjili štetni efekti na zdravlje ljudi i čovekovu okolinu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, buka je posle zagađenja vazduha najveći uzročnik zdravstvenih problema povezanih sa okolinom u kojoj ljudi žive. Naravno, mnogo je više teških zdravstvenih problema povezano sa zagađenjem vazduha, ali buka utiče na kvalitet života, a posebno mentalnog zdravlja.Zagađenje bukom predstavlja jedno od glavnih obeležja modernog života, pre svega u gradovima, a glavni uzročnici buke su saobraćaj, industrija, transport i sami građani. Izraz „grad koji nikada ne spava“ dobija novo značenje kada govorimo o zagađenju bukom, o konstantnom brujanju saobraćaja, buci sa gradilišta, sirenama, razglasima, muzici koja prati dnevni i noćni život i ritam jednog grada.Prekomerna buka nije odlika samo Beograda, već i ostalih većih gradova u Srbiji. Buka je fenomen sa čijim posledicama se suočavaju svi razvijeniji gradovi širom sveta. Recimo, samo tokom 2016. godine u Njujorku je podneto više od dve stotine hiljada žalbi na prekomernu buku. Neminovno je da će procesom urbanizacije da će procesom urbanizacije rasti i ovaj problem i da će povećanim stepenom urbanizacije sve veći broj ljudi biti izložen visokom nivou buke.Istraživanja pokazuju da je svaki peti Evropljanin izložen štetnom dejstvu prekomerne buke, a to je više od 100 miliona ljudi koji trpi ove posledice. Ako se ne preduzmu aktivne mere ovaj problem će sigurno porasti u narednim godinama i zato je dobro što Srbija donosi Zakon o zaštiti od buke.Želela bih, ministarka, posebno da pohvalim to što se ovim predlogom zakona predviđaju i propisuju preventivne mere, jer kao i kod zdravlja, tako i kod zagađenja, preventiva je često najbolji lek.Zato lek.Zato se ovim predlogom zakona već u fazi planiranja i izgradnje velikih urbanističkih i drugih projekata predupređuju problemi i to je mnogo lakši i efikasniji put nego kada se kasnije ispravljaju propusti i nedostaci.Tako će prema Predlogu ovog zakona prilikom projektovanja i izgradnje novih fabrika, puteva, železnica, pruga i drugih značajnih izvora buke sastavni deo projekata biti i akustično planiranje. To pre svega znači da se prilikom planiranja mora voditi računa o rasporedu zgrada i njihovoj funkciji, kao i rasporedu industrijskih, stambenih i rekreativnih zona, a sve u cilju smanjenja buke na optimalni nivo.Deo planiranja i izgradnje, što takođe predviđa ovaj predlog zakona, su i akustična merenja i izrada strateških mapa buke koja će obuhvatiti sva ona mesta na kojima je zagađenje bukom intenzivno, velike gradove, glavne puteve, železnice, aerodrome.U

Ovde posebnu pažnju treba obratiti, odnosno posebno treba voditi računa o nivou buke u blizini škola i bolnica.Iako možda ne zvuči kao posebno opasan oblik zagađenja, tokom decenije istraživanja su pokazala brojne posledice prekomerne buke po zdravlje onih koji su joj izloženi. Najočiglednije je da povećani nivo buke utiče na probleme sa sluhom i ranim gubljenjem sluha. Buka izaziva i loše posledice kod dece, dovodi do poremećaja koncentracije i smanjenja memorije, a samim tim stvara probleme u učenju i smanjuje njihovu sposobnost da rešavaju zadatke.Zagađenje bukom dovodi se u vezu sa posledicama rizikom razvoja anksioznosti i depresije. Buka se dovodi čak i u vezu sa bolestima kardio-vaskularnog sistema. Svakog dana 70 miliona Evropljana je izloženo buci od preko 55 decibela samo zbog bučnosti saobraćaja. Za ilustraciju, za kvalitetan san, prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije, buka ne bi smela da prelazi 30 decibela.Da bi zakon o kome danas raspravljamo uspeo u svoj svojoj svrsi, a to je zaštita građana od buke, odnosno njihov mir, neophodno je da se on dosledno i sprovodi. Za one koji se budu oglušili o zakon, odnosno koji ga budu kršili, predviđene su i odgovarajuće kazne i to je dobro.Predlogom zakona predviđeno je da će komunalni milicajci moći da mere nivo buke i što je značajnije da će na licu mesta moći da upozore one koji su odgovorni za incident, odnosno odnosno da izdaju prekršajnu prijavu i da privremeno oduzmu opremu kojom se građani uznemiravaju. Velika je odgovornost na jedinicama lokalne samouprave koje su dužne da utvrđuju mere i uslove zvučne zaštite od buke.Ova zakonska rešenja pozitivno će uticati na sve građane jer će se smanjiti izloženost štetnim efektima buke tamo gde oni mogu ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Preduzimanjem odgovarajućih mera zaštite, poboljšaće se i kvalitet života građana.Zadovoljstvo mi je da je Vlada Republike Srbije prepoznala ozbiljnost problema zagađenja bukom i da je odlučila da u njegovom rešavanju prati savremenu praksu EU. Nadam se da će i u budućnosti biti prepoznat značaj dugoročnog planiranja kako bi se problemi zagađenja uspešno rešavali i pre nego što nastanu.Ovaj predlog zakona predstavlja značajnu novinu i približava Srbiju najboljim praksama iz sveta

Zahvaljujem.Sledeći na listi predstavnik poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija Slavenko Unković.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, zagađenje bukom postalo je jedno od glavnih obeležja urbanih sredina velikih gradova, a ugostiteljski objekti su glavni zagađivači životne sredine tih gradskih delova. Kvalitet životne sredine se, pored ostalog, meri i parametrima koji pokazuju nivo buke pojedinih gradskih kvartova.Predlogom ovog zakona predviđa se uspostavljanje jedinstvenog sistema i utvrđivanja mera zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi. Ovim izmenama zakona preciznije se definiše buka, proširena je lista izvora buke, kao i mere zaštite i ovlašćenja nadležnih organa za merenje buke.Izmenama zakona daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji lokalne samouprave da mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata i to je jedna od najznačajnijih novina ovog zakona. Moći će da opomenu one koji krše pravila, da izdaju prekršajni nalog, da privremeno zatvore objekat i da oduzmu sredstvo sa koga se emituje buka.Cilj je da se reaguje odmah po prijavi građana i oni će moći na licu mesta sa uređajima kojima budu opremljeni da izmere buku i izriču zaštitne mere. Mere svakako nisu uperene protiv ugostitelja koji poštuju propise, nego samo protiv bahatih i neodgovornih vlasnika ugostiteljskih

Da ne pričam o tome da su neki lokali privilegovani i da ih inspekcijski nadzor zaobilazi gotovo redovno.Svi znamo da je inicijativa izmene zakona potekla od grada Beograda i sigurno su tu najveći problemi ove vrste. Odavno su poznati problemi stanara Cetinjske i Zetske ulice u Beogradu.Danas ću predstaviti jedan veliki problem u centru grada Novog Sada. Naime, radi se o ulici Laze Telečkog koja se nalazi u strogom centru grada. U ulici dužine oko 200 metara nalazi se pedesetak raznoraznih lokala. Svakodnevno, a posebno vikendom, okuplja se na hiljade ljudi do ranih jutarnjih sati. Veliki broj lokala ne poštuje nikakve mere, a posebno kada je u pitanju glasna muzika i svaka druga vrsta buke sa ulica itd, odnosno sekundarne buke. I pored redovne kontrole nadležnih inspekcija i sankcionisanja neodgovornih ugostitelja, ovaj problem već godinama ne može da se reši. Građani su u situaciji da ne mogu da spavaju ili to mogu samo da uz pomoć lekova. Na njihov poziv komunalna inspekcija izađe i po njihovom odlasku opet nastaje nesnošljiva buka.Pored buka.Pored ovog velikog problema, stanari ovog dela grada ugroženi su i na taj način što ne mogu da prodaju ni svoje nekretnine, odnosno vrednost njihove imovine i stanova je daleko ispod tržišnih vrednosti i to je ogroman problem za njih. Ima jedan primer iz 2017. godine kada je vlasnik stana od 120 kvadrata nekretninu prodao za 48.000 evra, jer nije mogao da izdrži nesnosnu buku i život u tim okolnostima.Neki građani su čak gradu Novom Sadu ponudili svoje nekretnine da ih otkupe po realnim cenama jer su se ljudi umorili više od stalnog prijavljivanja ugostitelja koji ne mogu i koji krše pravila i ugrožavaju ostale građane.Nadamo se da će ovim izmenama zakona u velikoj meri biti rešeni ovakvi i slični problemi. Novčane kazne koje su predviđene ovim izmenama zakona će sigurno pomoći da se na bolji način rešavaju problemi.Naime, ugostiteljima koji emituju buku veću od graničnih vrednosti biće izrečene kazne u iznosu od 250.000 do 500.000 dinara, što je zaista velika kazna, a u slučaju da ponove prekršaj u periodu od godinu dana ta cifra će ići i do 1.000.000 dinara. Ovo su ozbiljne mere koje će sigurno dati rezultate ako se na pravi način krene u rešavanje ovih problema. Lokalne samouprave su odgovorne za svaku aktivnost i nepreduzimanje mera protiv onih koji krše propise i često se stekne utisak da vlasti nisu htele da se upuste u rešavanje problema buke.Bitno je da je ovim novim zakonom omogućimo da lokalne vlasti mogu i moraju svoje resurse upotrebiti tako da budu efikasniji nego što je do sada bilo.Izmenama zakona propisuje se da o održavanju javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru koji mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti buke odlučuju lokalne samouprave. Mere zvučne zaštite određuju jedinice lokalne samouprave na zahtev organizatora. Organizator je dužan da zahtev podnese u roku od 20 dana pre početka manifestacije i ovo je takođe značajna novina. Svakako zakon je jako potreban za naše građane i Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati zakon. Zahvaljujem.

Hvala.Poštovani predsedavajući, gospodine Krkobabiću, uvažena ministarsko sa saradnicama, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na današnjem dnevnom redu sednice nalazi se predlog novog Zakona o zaštiti od buke.Na samom početku istakao bih da će Poslanička grupa PUPS – „Tri P“ u danu za glasanje podržati ovaj zakon i ostale predloge sa ovog zasedanja i glasati za.

nas koji živimo u velikim gradovima, pa sve više i u većim mestima može i lično da posvedoči da je buka kao povišeni i ometajući zvuk odavno sve više onaj faktor koji štetno utiče na čovekovo psihičko i fizičko zdravlje, te da je stoga potrebno da se sistematski poradi na njenom smanjenju normalno kroz određene zakonske okvire.Iako je ovaj problematika na prvi pogled možda ne tako značajna i javnosti vidljiva kao drugi aspekti životne sredine ipak se u praksi može videti da su i na ovom planu učinjeni određeni koraci na zaštiti najugroženijih od buke, kao što su na primer postavljanje zvučnih barijera na pojedinim deonicama našeg glavnog autoputa koji prolazi kroz veća naseljena mesta gde su stambene zgrade bile u njegovoj neposrednoj blizini.Međutim, moram da naglasim da nije svuda to urađeno. Na primer na autoputu na Koridoru 10 autoput prolazi kroz dobar deo naselja grada Niša, kroz naselje Ratko Jović i Branko Bjegović, tik uz same zgrade i kuće i da nisu postavljene barijere niti na jednom mestu i to već u dužem periodu. Zato je važno, poštovana ministarko, da imate ovu informaciju i da eventualno utičete na otklanjanje ovih nedostataka.Sa ponosom mogu da kažem da je naša gradska uprava u Nišu među prvima od većih gradova ispunila svoje zakonske obaveze i uz partnerstvo sa IPA fondovima uspela da izgradi strateške karte buke za urbano gradsko područje razvrstano prema njenim izvorima. Posebno je zadovoljstvo što smo danas isto čuli od kolega da je Niš jedini grad koji je to uradio.U odnosu na važeći zakon predlog o kome danas raspravljamo donosi daleko razrađenija rešenja u tom pravcu. U novom Predlogu zakona je za razliku od starog precizirano na koje se slučajeve ovaj zakon ne primenjuje, a kao takvi su definisani i izvori buke koji nastaju u radnom mestu i okolini, u prevoznim sredstvima, odvojenih aktivnosti od zvučnog oglašavanja, u vršenju verskih obreda i slično.Takođe, može se zaključiti da su u ovom zakonu na korektni način definisane nadležnosti subjekata zaštite životne sredine, a to su Republika preko ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine, Pokrajina, jedinice lokalne samouprave i naučne i stručne organizacije i pravna lica i preduzetnici.U novom zakonu su sada prepoznate i neke konkretne situacije, a posebno važnom smatram onu iz člana 19. u kome se predviđaju mere zaštite od od buke iz ugostiteljskih objekata po kojoj će vlasnici ugostiteljskih objekata u kojima se emituje muzika biti dužni da obezbede uslove i mere zvučne zaštite,

uz mogućnost pokretanja postupka za zabranu obavljanja delatnosti, što u prethodnom zakonu nije bio slučaj.Nadamo se da je ovim, napokon, stvoren jasan pravni osnov za razgraničenje nadležnosti i postupanja državnih organa u ovakvim slučajevima kada će se u buduće znatno oštrije i efikasnije postupiti po prijavama za galamu iz tih objekata u sitnim noćnim satima kad joj vreme nije.Pored

i urbanih područja, te da u skladu sa dobijenim rezultatima odrede tzv. tihe zone, pre svega oko bolnica i škola, gde će nastojati da se sistematskim merama buka svede na najmanju moguću meru.Na

u državi i da se u skladu sa tim reaguje postavljanjem novih zvučnih barijera na najugroženijim mestima. Ta mesta su, pored ostalih i ova mesta koja sam naveo u prethodnom delu, u delu grada Niša.Kod Niša.Kod drugih pitanja životne sredine mislim da će najvažnije biti da sami kao građani podignemo svest o tome da nas buka sve ugrožava i da nastojimo da je što manje pravimo. Na žalost svedoci smo da to nije slučaj, jer je dovoljno samo izaći iz ove zgrade i slušati stepen buke na ovoj raskrsnici koja je jedna od najprometnijih u Beogradu, a tako je verovatno u svakom većem gradu.Zato apelujem, iako je naša saobraćajna policija opterećena raznim drugim stvarima, ona bi definitivno trebala da deo pažnje posveti i ovom besomučnom nesavesnom korišćenju automobilskih sirena

smanjio.Poštovani narodni poslanici s obzirom da se radi o značajnim zakonskim rešenjima koji treba da pruže našim građanima zaštitu od buke, lično ću u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje, pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima. Poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za usvajanje ovog zakona. Takođe poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati za.Poštovana ministarko, u potpunosti podržavam izražene ocene i stav potpredsednika Skupštine Stefana Krkobabića o radu vašeg ministarstva i vas lično i ja vam zahvaljujem na tome. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji.

je u stvari jedan neželjeni zvuk koji ometa čoveka pri odmoru i radu, jedan od oblika zagađivanja životne sredine, koji poslednjih godina postaje sve veći problem, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Buka je pratilac sredine u kojoj živimo, radimo, čak i na odmoru i na putu do svog radnog mesta. Ispitivanja vršena još pre dvadeset godina pokazala su da je da je oko 150 miliona ljudi u zemljama visokog tehnološkog razvoja, čak u svojim domovima bili izloženi zvučnim pritiscima, višim od 65 decibela.

nastaje kao rezultat ljudskih aktivnosti, a poseban faktor rizika predstavlja i velika gustina saobraćaja, prenatrpanost urbanih centara velikim brojem automobila, i zato saobraćaj i predstavlja glavni ekološki problem koji mora da se rešava ne samo sa stanovišta zagađivanja vazduha, već i sa stanovišta proizvođača velike buke, jer 80% buke u gradovima upravo stvaraju automobili, tj. automobilski saobraćaj.U komunalnoj sredini glavni uzroci buke su osim saobraćaja i industrija, građevinski javni radovi, velike sportske priredbe, velike muzičke manifestacije na otvorenom, ali svakako u javnosti centralno mesto zauzima pitanje rada ugostiteljskih objekata i buke koju izazivaju zabavno muzički programi na otvorenom.U zatvorenom prostoru izazivači buke su i razni servisni uređaji, kao i radio, TV aparati i drugi uređaji za emitovanje, kao i kućni aparati. Slobodno možemo reći da je buka jedan od glavnih zagađivača naše sredine, odnosno nevidljivi crv u jabuci ili kako se to obično kaže nemilosrdni mučitelj.

graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanje i štetnih efekta buke u životnoj sredini sa još nekoliko pravilnika.Neretko problem buke institucije smatraju luksuzom koji mogu da reše samo bogate zemlje, ali nije tako. Ovim problemom zaštite životne sredine moramo se baviti svi, jer se radi o zdravlju stanovništva. Naš cilj mora biti izbegavanje ili smanjenje na najmanju meru štetnih uticaja buke, kako na životnu okolinu, tako i na zdravlje ljudi. Buka se mora smanjivati i koji god izvor buke bio u pitanju, bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zato danas i govorimo o novom predlogu zakona i mi iz SPS ističemo važnost izrade karata za sve aglomeracije.Inače, strateške karte će biti izrađene za sve glavne puteve i aerodrome u Srbiji, dok će za gradove Beograd, Kragujevac, Subotica, strateške karte izrađivati lokalna samouprava.Na moje zadovoljstvo, do sada ova karta je izrađena samo za grad Niš, a biće iza preostale četiri aglomeracije, do 30. juna 2024. Na osnovu podataka iz karata, propisano je donošenje akcionih planova za zaštitu od buke. Novi zakon donosi preventivne mere od buke, koje se odnose i na oblast planiranja i izgradnje, što se posebno odnosi odnosi na međusobni prostorni raspored infrastrukture industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih objekata. Ne mogu, a da ne pomenem da novi zakon donosi i kaznene odredbe koje predviđaju sankcije za prekršaje pravnih i odgovornih lica organa uprave i lokalne samouprave. Upravo zbog toga, informisanje javnosti i podizanje svesti građana o značaju buke je veoma bitno.Kao primer, istakla bih saradnju dva ministarstva, ministarke Vujović i našeg ministra Branka Ružića koji su pre par dana potpisali Protokol o saradnji dva ministarstva. Naime, reč je o pilot projektu – Uticaj učenika u zaštiti životne sredine. Složićete se sa mnom, škole bi trebalo više pažnje da posvete problemima vezanim za zaštitu životne sredine, a ne da to bude samo jedan dan u godini, 20. aprila kada se obeležava Dan zaštite od buke. Prosto ne smemo dozvoliti da u ovoj digitalnoj eri deca prvo nauče da koriste mobilni telefon, a kasnije da pišu buka. Ako se neke navike koje smo bili primorani da usvojimo tokom ove pandemije, transformišu u strukturne promene u ponašanju, naša životna sredina i te kako može biti drugačija.Naime, govorim o tome da smo bili primorani da manje koristimo automobile, bili smo primorani na rad od kuće, možda smo time doprineli malo čistijoj i zdravijoj sredini. Jednog dana kada sve ovo ostane iza nas, svaka mera da ponovo oživi i ojača ekonomija, imaće direktan uticaj na način na koji živimo, ali i na samu životnu sredinu širom sveta i biće mera na generacijama. Zato je na nama da izbor u budućnosti napravimo sami i zato će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Hvala. **Muamer Zahvaljujem.Sledeća na listi je uvažena narodna poslanika Ivana Nikolić, predstavnik poslaničkog kluba &quot;Aleksandar Vučić - Za našu decu&quot;. Izvolite. Hvala predsedavajući.Poštovana gospođo Vujović, dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o veoma važnom zakonu, o Predlogu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, što je svakako značajna oblast kada govorimo o životnoj sredini i što je sasvim sigurno danas mnogo popularnija tema nego u nekom prethodnom periodu.Oblast životne sredine je oblast koja je uvek važna, ali, složićete se da pod jedan ova tema na ovakav način nije bila tretirana u nekom prethodnom periodu kada su neki koji su vršili vlast u prethodnom periodu imali svo vreme ovoga sveta da urede mnoge oblasti, pa i oblast životne sredine. Ali, danas se o životnoj sredini govori i deluje kroz konkretne projekte, kroz planove i kroz intenzivni rad na terenu.Pod dva, ova tema se nikada nije politizovala ovako kao što se danas to radi. Nažalost, mi u Srbiji imamo, mogu blago da kažem, neprijatelje, strane plaćenike, koji zarad interesa nekih drugih država, koji pre svega zarad svojih ličnih interesa, rade protiv svoje zemlje. Tu imamo jednu činjenicu da se ogromne količine novca slivaju, kada su ove stvari u pitanju, koje pojedinci dobijaju, kako bi pre svega naneli štetu državi Srbiji, kako bi naneli štetu predsedniku Aleksandru Vučiću i kako bi poslali ružnu sliku o svojoj zemlji, kako Srbija ne bi bila više tako interesantna destinacija za nove investicije i kako bi zaustavili evidentni napredak naše države.Danas kada Srbija beleži najbolje rezultate u ekonomiji, u uslovima kovid krize, pandemije koja koja je zahvatila čitav svet i koja je paralelno uspela da pomogne privredi i građanima, mi zaista možemo da kažemo da ćemo još intenzivnije nastaviti, a videli smo da možemo, i prethodne godine i ove godine, u uslovima kovid krize, da se snažno borimo za realizaciju svih projekata, kako iz ostalih oblasti, tako i iz oblasti zaštite životne sredine.Obzirom na to da smo juče dosta informacija čuli od ministra finansija kada su u pitanju izuzetni rezultati i pobede Srbije, zahvaljujući pre svega odlučnoj i mudroj politici predsednika Aleksandra Vučića još od 2014. godine kada je bio premijer, vidimo takođe i da se snaga države ogledala i u paketima pomoći i privredi i građanima, ali i nabavci medicinske opreme, izgradnji bolnica, nabavci vakcina i, evo vidimo juče, i nabavci novog leka da se što brže zaustavi širenje ove bolesti.Možemo da kažemo da su naše javne finansije stabilne, novca imamo i činjenica je da sva obećanja koja je dao predsednik Aleksandar Vučić, da sva obećanja koje da Vlada Republike Srbije, ispunjavamo u dan i u dinar.Ono što je svakako značajno jeste činjenica da na osnovu rezultata iz trećeg kvartala ove godine i projekcije našeg rasta koji je bio definisan na 5,6%, mi imamo podatak da je rast 7% za ovaj kvartal, što direktno za naše građane znači povećanje penzija, povećanje plata, što znači realizaciju svega onoga što je predstavljeno u planu "Srbija 2025".Zato smo u prethodnom periodu usvojili dosta zakona, kao i ovaj o kome danas govorimo, to je da se određene oblasti definišu i da se na celovit način usklade sa propisima EU.Kada govorimo o ovom zakonu vi ste detaljno, gospođo Vujović, jutros objasnili, važno je da se uspostavi jedinstven sistem i utvrde mere zaštite od buke, kako bi se smanjili štetni efekti na zdravlje ljudi, a Predlog zakona definiše i određene granične vrednosti i te informacije će biti dostupne i građanima.Dakle, mi donosimo zakone, borimo se i stvaramo od Srbije što bolje mesto za investicije, za što bolji kvalitet života naših građana, za što bolju životnu sredinu i polako, korak u korak, po sve više parametara mi možemo da idemo u korak i sa najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta, zahvaljujući, ponavljam, mudroj, odgovornoj, državotvornoj politici predsednika Aleksandra Vučića.Mi smo zemlja koja stvara odlične rezultate, o čemu svedoče neki mnogi događaji iz prethodnih dana, dana, zemlja koja beleži sjajne rezultate i u finansijskom smislu, i u tehnološkom smislu, i u ekonomskom smislu, a pokazali smo kako možemo i da se borimo i sa izazovima, kada je u pitanju digitalizacija, a i kada je u pitanju Zelena agenda.Kako to mnogima smeta i kada su iscrpeli sve resurse, a oni su, određeni ljudi, i dalje na platnom spisku Dragana Đilasa, imaju zadatak da konstantno napadaju predsednika Aleksandra Vučića, uz ove poslednjih dana intenzivne orkestrirane napade i iz regiona, naročito prethodnih dana kada smo imali snažnu borbu predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije za očuvanje vitalnih interesa za živote naših ljudi na KiM.Sa KiM.Sa druge strane, mi imamo nasilje, imamo psovanje, imamo odsustvo elementarne kulture, imamo odsustvo domaćeg i kućnog vaspitanja, imamo odsustvo bilo kakve odgovornosti za izgovorene reči

znaju i oni da ideju nemaju, da program nemaju i da nemaju podršku od građana Srbije. Oni imaju samo stotine miliona evra pokradenih od građana Srbije i oni su okupljeni samo oko dve stvari - da pune sopstvene džepove, a druga je da ruše predsednika Aleksandra Vučića, ne birajući sredstva, napadajući mu i i majku, majci žele ovo, sinu ovo, ćerci ono, bratu ovo, itd. To im je sav posao. Dakle, svi zaposleni u firmi Dragana Đilasa, zaposleni u firmi "Multikom" imaju jedan jedini posao, da ruše predsednika Aleksandra Vučića, legitimno izabranog predsednika, koji je dobio podršku od preko dva miliona ljudi u Srbiji, dok bi oni da dođu na vlast bez izbora.Pred sam kraj želim da kažem da smo juče takođe imali priliku da čujemo i podatak o BDP. Mi ćemo 2021. godinu završiti sa BDP od skoro 52 milijarde evra, a 2012. godine taj podatak je bio svega 33 milijarde evra, čak 20 milijarde evra manje. Evo, videli smo koliko je prostora imalo da Srbija napreduje i da se uradi sve ovo što smo mi u prethodnom periodu uradili.Otuda i ne čudi informacija da trenutno imamo izgradnju sedam auto-puteva, da imamo intenzivnu izgradnju domova zdravlja, bolnica, škola, vrtića i mnogo značajnih projekata velike vrednosti.Vi ste, gospođo Vujović, pre tri dana bili u Mionici, a pre toga ste posetili i grad Valjevo, dakle, još jedna poseta Kolubarskom okrugu, ali malo pre posete Valjevu bili ste u opštini iz koje ja dolazim, u Ubu. Održali smo sastanak u vezi sa Regionalnim centrom za upravljanje otpadom "EKO-TAMNAVA" u Kaleniću.Taj projekat, kao i tema Termoelektrane „Kolubara B“ u Kaleniću, koju je predsednik kandidovao kroz plan Srbija 2025, bili su interesantni nekima samo u predizbornim kampanjama, ali videli smo na tom sastanku, i vi ste govorili o tome u izjavi za medije, da se sada intenzivno na tome radi. Ljudi treba da znaju da je to jedan projekat koji obuhvata sigurno pola miliona ljudi u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu i određene opštine na teritoriji grada Beograda. To je projekat koji će na sveobuhvatan način rešiti problem pre svega čvrstog otpada.Zato su nam važna zakonska rešenja koja su doneta u prethodnom periodu. Zato nam je važno i ovo zakonsko rešenje o kojem danas govorimo, jer oblast i pitanje zaštite životne sredine treba da rešavamo na konkretan i na jasan način. Treba da stvorimo uslov da novac koji možemo da iskoristimo da ga iskoristimo na adekvatan način kako bismo zaista za rezultat imali i zdraviju i lepšu životnu sredinu. Zahvaljujem. Hvala vama.Sledeća na listi je uvažena narodna poslanica Danijela Veljović, predstavnica kluba Socijaldemokratske partije Srbije.Izvolite. **Danijela Hvala, predsedavajući.Koleginice i kolege narodni poslanici, prvi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini donet je 2009. godine, kao poseban zakon koji je trebao da uredi materiju koja se primenjivala za planiranje saobraćaja i industrijskih postrojenja u gradovima i većim aglomeracijama. Njegove manjkavosti su se osetile kada je počeo da se primenjuje i u ugostiteljstvu.Donošenjem novog zakona treba da se urede prava i obaveze, ne samo Republike, već i jedinica lokalne samouprave, privrednih subjekata, pravnih lica, ali i građana. Zapravo, glavni razlog je svakako usaglašavanje sa evropskim standardima. Zakonska rešenja treba da spreče dalju izloženost štetnim efektima buke tamo gde nivoi izloženosti mogu da ugroze životnu sredinu i zdravlje ljudi. To govori u prilog tome da je ovo jako važan zakon, ali zakon koji mora da zaživi.Nažalost, trenutno praksa govori malo drugačije, polazeći prvo od veoma malog broja ekoloških inspektora na terenu. Novi zakon daće ovlašćenja komunalnoj miliciji da posebnim instrumentima može da meri nivo buke. Ono što opet može da dovede do problema na terenu je nedovoljan broj komunalne milicije koja već ima veliki broj nadležnosti, a za merenje nivoa buke biće potrebna obuka, kao i polaganje za dobijanje posebne licence potrebne za ovu vrstu rada.Novi rada.Novi predlog zakona predviđa ozbiljne kazne za prekršaje pravnih lica. Ono što je do sada pokazala praksa jeste da upravni postupak nažalost traje dugo, a u sudu za prekršaje postupci traju i po dve godine, a većina zastareva.Kako je već kolega Bačevac u svom izlaganju istakao, gotovo da nijedna jedinica lokalne samouprave nema akcioni plan za smanjivanje buke. Tako da će veliki i značajan posao Ministarstva biti i da vrši edukacije, pripreme i kontinuiranu saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.Zapravo, zakon je dobar kada se primenjuje i ovakav zakon mora da zaživi u praksi. Zaista je kvalitetan predlog zakona, ali on za sada predstavlja temelj. Ono što je sledeće jeste da se izgrade čvrsti zidovi, a zatim i stabilan krov. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći na listi, uvaženi narodni poslanik Nenad Filipović.Izvolite. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnicima, drago mi je da danas unapređujemo zakon iz 2009, tj. 2010. godine, Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, koja je inače i posledica ljudskih aktivnosti i slobodno možemo buku nazvati zagađivačem životne sredine.Drago mi je da smo shvatili da buka može da prouzrokuje određenu vrstu opasnosti. Kažem – određenu vrstu opasnosti, jer su štetni efekti buke na ljude, a i na životinje evidentni, naročito ako je buka kontinuirana, a uznemiravanje ili ometanje ljudi od buke je sve učestalije. Naravno da ova učestalost ima veze sa vremenom u kome živimo, jer kao što i sami možemo da vidimo, dešavaju se mnoge promene u društvu.Jedna od takvih promena je migracija stanovništva iz sela u gradove i one izazivaju i druge promene, kao što je gustina naseljenosti u samim gradovima, tj. gradskim sredinama. To prouzrokuje dalje povećanje saobraćaja u tim istim sredinama, koje prouzrokuju veću buku. To prouzrokuje dalje povećanje broja ugostiteljskih objekata, koji takođe povećavaju buku itd. Sve to nije nije u saglasnosti sa prostornim planovima i dolazi do određenih problema.Zbog povećanja same buke i EU, tj. Evropa, ima velikih problema, tako da četvrtina ljudi u Evropi pati od poremećaja fizičkog, mentalnog i emotivnog zdravlja, a svaki sedmi građanin Evrope ima poremećaj sna. Ako govorimo o stresu, o tome ne treba previše da govorimo, s obzirom da stres koji prouzrokuje buka, naročito ona ekstremna i trenutna, iznenadna buka, i sami smo mogli da se uverimo kakve ona ima posledice još 1999. godine kada je bilo bombardovanje, i mi smo mogli tada da vidimo da ta visina stresa nije zaobišla ni nas kao ljude, a ni životinje.Naravno da Srbija mora da ide u korak sa vremenom. Ovaj zakon je logičan potez Vlade da uputi Narodnoj skupštini ovaj zakon, da predloži jedan ovakav zakon i on ovde da bude usvojen i poslanička grupa JS u danu za glasanje će ovaj zakon, koji vidno unapređuje prethodni, i podržati.S obzirom da je zakon veoma obiman i govori o mnogim uzročnicima buke, ja bih se osvrnuo na komunalnu ili opštu buku, koja je najveći problem naročito u gradskim sredinama. Svaka lokalna samouprava koja predstavlja aglomeraciju ima obavezu da napravi strateške karte buke. Te strateške karte buke su dosta kompleksne i ja o njima ne bih mnogo pričao, njihova izrada traje godinu i više dana, ali je mnogo bitnije ono drugo, a to je da posle lokalne samouprave treba da naprave određene akcione planove sa merama zaštite od buke. To je ono na šta bi možda trebalo baciti akcenat i šta bi možda moglo da reši probleme sa kojima se svakodnevno susreću naši građani. Naravno, ako se ovaj zakon u potpunosti implementira.Iako je saobraćaj jedan od glavnih, kako smo čuli, zagađivača životne sredine bukom, građani se uglavnom žale na buku od ugostiteljskih objekata. objekata. Pre svega bih se osvrnuo na taj segment. Dešava se neretko da kada se vrši monitoring buke na određenoj lokaciji, rezultati tog monitoringa nisu usaglašeni sa onim što sami građani čuju koji žive na toj lokaciji, tako da imamo mnogo građana koji žive u određenim stambenim zajednicama, odnosno stambenim zgradama koje se nalaze pored ugostiteljskih objekata i čuju određenu buku i ne mogu da koriste svoj prostor za ono za šta se koristi, za spavanje itd. Znači, imaju određenih problema, vrši se monitoring buke, a ništa se ne menja i to ne traje jedan dan, nego to traje iz nedelje u nedelju, odnosno iz godine u godinu. Tu treba da obratimo pažnju i mislim da će ovim zakonom i takve stvari da se rešavaju.U svakom gradu se tačno zna i ko pravi buku i tačno se zna kada će se ta buka desiti i tačno se zna da li će ta buka prestati ili neće prestati i građani sa time žive već godinama, kao što sam rekao. Takođe, postoje i drugi slučajevi, i tu moramo biti korektni, da mnogi ugostiteljski objekti ne prave buku, ali imamo nesavesne građane koji pozivaju određene inspekcijske službe, koje dolaze na lice mesta i traže da se ta buka meri, to merenje košta i to mora vlasnik tog objekta da plati, a ispravan je, znači, imamo i takvih problema, tako da i vlasnici tih objekata imaju problema što se tiče samih građana.Nadam se da će ovakvom ovakvom primenom ovog zakona koji ćemo uskoro izglasati ovakve primedbe da budu što manje i ovom implementacijom zakona situacija ovakvih mislim da neće biti. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će u danu za glasanje i podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem.Reč dajem uvaženom narodnom poslaniku Uglješi Markoviću. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, uvažene kolege, poštovani građani Republike Srbije, drago mi je da danas na dnevnom redu imamo Zakon o zaštiti od buke, iz jednog razloga što mislim da je ovaj problem sve prisutniji, pogotovo kada pričamo o gusto naseljenim gradskim sredinama.Moje kolege prethodnici su već u prethodnom periodu rekle šta je to buka, koja je njena definicija, na šta sve utiče, kakve neželjene efekte može da ostavi i po decu i po starije. Mislim da kada govorimo o jednom ovakvom problemu moramo da pristupimo pre svega sa jedne praktične strane.Kao neko ko dolazi iz Beograda i ko je pored toga što je narodni poslanik i šef poslaničke grupe SPS na Starom gradu, i te kako sam upoznat sa ovim problemom i, ministarka, s obzirom na prethodnu funkciju koju ste obavljali kao predsednica predsednica GO Savski venac, i te kako sam uveren da i vi odlično znate šta predstavlja buka za građane Beograda. Ona je danas sve prisutnija, što usled određenih usled određenih građevinskih radova, hvala bogu da ih ima sve više, renoviranja i adaptiranja stanova, ali ono što zapravo u najvećoj meri Beograđanima i ostalim stanovnicima drugih gradova u Srbiji predstavlja problem jeste upravo buka koja dolazi iz ugostiteljskih objekata i koja je neretko u određenoj meri i intenzitetu iznad one koja je propisana.Mi

pogotovo kada pričamo i o Beogradu, do izbijanja pandemije Beograd je pogotovo za turiste važio kao jedna metropola koja živi 24 sata sedam dana u nedelji. Mišljenja sam da moramo da nađemo balans između toga da Beograd nikada ne spava i toga da ljudi koji žive i rade u Beogradu mogu da imaju priliku da imaju miran san kako bi ujutru mogli odmorni da odlaze na svoje na svoje radne zadatke, a s druge strane i da naša deca, naši najmlađi mogu da imaju u određenoj meri jedan kvalitetan san koji, kako smo čuli, i doktorka Ivković je već govorila o tome, poprilično može da utiče i na njihovu budućnost.Taj zakon je do sada pravno-formalno gledano, obuhvatao dosta toga, međutim, on je u praksi, po mom mišljenju pokazao određene nedostatke. Na prvom mestu mislim, kada govorimo o ugostiteljskim objektima, što su građani uglavnom prvo pozivali, naravno, nisu građani dužni da znaju svaki zakon, pozivali policiju, od policije bi dobijali informaciju da se jave komunalnoj miliciji. Neretko, u određenim slučajevima ti ugostiteljski objekti koji se ne nalaze u stambenim zajednicama, odnosno, koji su izvan stambenih zajednica su mogli i mogu da rade potpuno potpuno drugačijem vremenskom intervalu nego ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zajednicama.Samim tim, komunalna milicija već tu nema svoju nadležnost, jer takvi objekti mogu da rade nesmetano i nakon 24 sata, odnosno vikendom i nakon jednog sata izjutra. Uglavnom bi se kod građana javljala sumnja da neko stoji iza takvih objekata, da ih neko štiti i da zato ne mogu da dobiju podršku od nadležnih institucija, a zapravo, smo dolazili do jedne pravne praznine da je u stvari ekološka inspekcija ta koja se bavi merenjem buke.S druge strane, ekološka inspekcija nije mogla adekvatno da odgovori na sve te zahteve, ne zato što je prosto, loše radila svoj posao, već pričam o teritoriji grada Beograda, već zato što nije imala dovoljan broj ljudi koji bi mogli da odgovore na sve te zahteve. Onda smo dolazili u jedan vakum gde ljudi, građani nisu mogli da i na kratak i na duži rok tako jednostavno da reše problem s kojim su se susretali, a taj problem je svakodnevno uticao na kvalitet njihovog života.U svakom slučaju, smatram da je dobro da danas imamo ovakav jedan predlog zakona. Drago mi je da se ponovo potencira na tim strateškim kartama, odnosno, akustičnom zoniranju. Posebno hoću da pohvalim i istaknem, upravo iz svih ovih razloga, što se veća nadležnost daje komunalnoj miliciji, kada pričamo o mogućnosti da meri buku u ugostiteljskim objektima.Imao bih ovde jednu malu sugestiju ministarka za vas, koliko vidim iz člana 26. stav 3. ministar bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke, da ti uslovi ne budu s jedne strane, odnosno da se uvaži obrazovni profil komunalnih milicionara, kako ne bi smo na jedan određen način ovom zakonu vezali ruke i ograničili broj komunalnih milicionera koji bi onda mogli da vrše to merenje buke, čime bismo opet došli praktično u smislu u istu tačku na kojoj smo i do sada bili.Hoću takođe da ukažem na jednu pojavu koja je sve prisutnija. U razgovoru sa, kako svojim starograđankama i starograđanima, ali i ostalim stanovnicima Beograda, primećeno je da, pošto svaki od njih se sa ovim problemom već duže vreme bavi, pa su i oni ljudi sami došli do određenih saznanja, primećeno je da su određene pojave koje su sve izraženije, a pokazale su svoje efekte, a pogotovo najviše u pandemiji i u trenucima kada smo imali mere gde je bio ograničen rad ugostiteljskih objekata, a zapravo o čemu se radi.Prvo radi.Prvo ću citirati član 26. prvi stav, koji kaže da merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata pored ovlašćenog pravnog lica koje ispunjava propisane uslove može da vrši komunalni milicionar.Zašto ovo govorim? Ovde je definisano da se radi o ugostiteljskim objektima, a ono što jeste pojava i ono što se sve više dešava, da takvi objekti otvaraju firme koje imaju pravi status d.o. na jednoj lokaciji, a sa ekspoziturama, da se tako izrazim, na drugoj lokaciji gde se zapravo nalazi diskoteka ili praktično posmatrano ugostiteljski objekat koji pravno-formalno je registrovan kao maloprodajni objekta, ima fiskalnu kasu, može da prodaje piće, a ne potpada pod nadležnost. I ovim novim zakonom neće potpadati pod nadležnost komunalne milicije, ekološke inspekcije, već oni zapravo potpadaju pod nadležnost tržišne inspekcije koja ne može da meri buku i na taj način ne može da se planira ovaj problem.Zašto kaže da se to pojavilo, ovaj problem, pogotovo u pandemiji? Zato što neki od tih objekata su, ministarka, čak završavali u novinama, kao uspešna akcija komunalne milicije, što i jeste bilo, međutim komunalna milicija koja bi im napisala kaznu zbog nepoštovanja mera, odnosno rada van radnog vremena koje je u tom trenutku Krizni štab i Vlada Republike Srbije, da bi se smanjili uzroci uzroci izazvani pandemijom, oni su takve kazne obarali na sudu iz razloga što se to radno vreme upravo nije odnosilo na maloprodajne objekte koji su u tom trenutku mogli da rade. Na kraju bi se sve završavalo na tome da bi fizička lica koja su se nalazila u samom objektu plaćala mandatnu kaznu zbog nepoštovanja fizičke distance, odnosno ne nošenja zaštitnih maski.Smatram da bi u ovom članu moglo da stoji pored ugostiteljskih objekata i svi drugi objekti koji proizvode buku, a koji imaju negativan uticaj po zaštitu životne sredine na svoje neposredno okruženje. Mislim da bismo time omogućili upravo komunalnoj miliciji da može i ovakve objekte da sankcioniše sa jedne strane, sa druge strane da zaštitimo sve građane, a sa treće strane da zaštitimo i sve one ugostitelje na savestan način po zakonima Republike Srbije posluju i odnose se sa savešću, poštujući ono što mi kao zakonodavna vlast donosimo i u ovom slučaju vi kao izvršna, koji ste predložili i predlažete zakone, se borite da mi ovde prihvatimo i uskladimo.Mislim da bismo u narednom periodu trebalo uvažiti i ovakve primere. Apsolutno sam za to da grad Beograd ostane grad koji živi 24 sata, sedam dana u nedelji, ali iz perspektive toga da Beograđani i drugi stanovnici drugih gradova u Srbiji, pričamo o gradovima zato što u najvećoj meri oni imaju problem sa bukom, mogu da imaju normalna život i normalan kvalitet svog života.U svakom slučaju ovakvim ozbiljnim pristupom, kako ste i vi pokazali, ovim predlogom zakona, pokazujemo da brinemo o građanima Republike Srbije i SPS će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem, uvaženom poslaniku, Uglješi Markoviću na izlaganju.Sledeći na listi, predstavnik poslaničkog kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu, Dušan Marić. narodni poslanici, ako odredbe ovog predloga zakona o zaštiti od buke, o kojem mi danas raspravljamo, budu primenjivane to će u značajnoj meri olakšati život velikom broju građana Republike Srbije.Stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji su povremeno ili stalno ugrožene bukom, pre svega bukom od saobraćaja i bukom iz ugostiteljskih objekata. Država objektivno nema neke veliko mogućnosti kada je u pitanju zaštita stanovnika od buke koja potiče od saobraćaja, osim postavljanja tih zaštitnih ograda. Kada je u pitanju zaštita stanovništva od buke koja dolazi iz ugostiteljskih objekata, sve zavisi od jednog faktora, od dobre volje države i dobre volje lokalne samouprave.Ovaj predlog zakona je potvrda da u Vladi Srbije, postoji dobra volja, da kod ministra postoji dobra volja da se ovaj problem reši, sada ostaje samo da se ta dobra volja dokaže i u praksi. Tu odgovornost leži pre svega na jedinicama lokalne samouprave, a na ljudima koji vode opštine i gradove i koji su dužni da svoje građane zaštite od prekomerne buke.Retki su gradovi u Srbiji, više kolega je o tome govorili, u kojima ne postoje određen ugostiteljski objekti koji građane, koje komšiluk maltretiraju prejakom bukom. sam pre mesec dana govorio i o Velikoj Plani iz koje dolazim, gde u glavnoj ulici imamo tri, četiri ugostiteljska objekta koja godinama u danima vikenda, maltretiraju celi komšiluk preglasnom muzikom.Jedno od osnovnih ljudskih prava, jeste pravo na privatnost, pa i pravo da čovek ima mir u svojoj kući, u svom stanu, da može da odmara kada hoće, da može da sluša muziku kada hoće, da može da spava kada hoće.Ovde imamo nešto potpuno suprotno, nekoliko ljudi, a čuli smo da je slučaj takav i u mnogim drugim gradovima, nekoliko ljudi, bukvalno diktira kada će nekoliko hiljada ljudi ići na spavanje, čak im biraju i vrstu muzike koju moraju da slušaju.Vi, kada imate preko puta stana ili kuće, neki ugostiteljski objekat, čiji vlasnik izbaci zvučnike u letnju baštu ili na prozore, odvrne do kraja, jedino što možete da uradite, jeste da zatvorite vrata i prozore, i da pojačate televizor. Praktično morate da se nadgovornjavate sa nekim kretenom, koji nema obzira prema svom komšiluku.Iako je glasna muzika, iz ugostiteljskih objekata, koja se čuje po dva tri kilometara daleko, školski primer narušavanja javnog reda i mira, policija uglavnom ne interveniše, uz obrazloženje da to nije u njihovoj nadležnosti.Međutim, to nije tačno, Zakon o javnom redu i miru, članovi 3, 7, 19. i 20, mislim da sam dobro zapamtio, propisuju da je svaka buka koja ugrožava stanovništvo, koja ugrožava životnu sredinu, pa i buka iz ugostiteljskih objekata, objekata, primer kršenja javnog reda i mira i policija je dužna da interveniše. Međutim, policija prebacuje odgovornost, prebacuje loptu u dvorište komunalne inspekcije.Komunalna inspekcija opet ima vezane ruke iz razloga, što komunalna inspekcija nije ovlašćena da meri nivo buke. Komunalna inspekcija dođe, konstatuje da postoji preglasna muzika, napiše prijavu, kad slučaj dođe pred sud, sud odbacuje prijavu iz razloga što komunalna inspekcija nema dokaz da je buka bila iznad dozvoljene granice.Ovaj predlog zakona sugeriše jedno odlično rešenje i to je najbolji deo ovog zakona, a to je formiranje komunalne policije u svim opštinama. Kada ovaj predlog zakona bude usvojen, a ja se nadam da će se to dogoditi sutra, komunalne milicije, komunalna milicija, komunalni milicionari će imati ovlašćenja da preduzimaju mere protiv bahatih vlasnika kafića i drugih ugostiteljskih objekata, imaće pravo da mere jačinu buke, imaće pravo da oduzimaju zvučnike i ostale muzičke uređaje koji proizvode buku i imaće pravo da pokreću inicijativu za privremeno zatvaranje takvih ugostiteljskih objekata.Sada, da bi se formirala komunalna milicija, tu je neophodna pomoć Vlade Srbije, naime Vlada Srbije mora da da saglasnost za zapošljavanje novih službenika i Ministarstvo finansija mora da odobri sredstva da bi ti ljudi primali plate.Po Zakonu o komunalnoj miliciji, da bi jedna lokalna samouprava formirala komunalnu miliciju, mora da je formira, kao posebnu službu. Ta služba mora da ima svog načelnika i mora da ima najmanje tri službenika. U tom smislu, opština Velika Plana će se obratiti Vladi Srbije, sa zahtevom da nam se dozvoli zapošljavanje tri komunalna milicionera i da nam se odobre sredstva za njihove plate.Takođe, ćemo od Vlade Srbije tražiti da nam omogući zapošljavanje nekoliko komunalnih inspektora, evo iz kojih razloga. Opština Velika Plana je pre 12 godina imala stalno zaposlenih šest komunalnih inspektora i pet redara, znači ukupno 11 službenika.Danas, opština ima jednog inspektora, tri redara i jednog pripravnika, zbog odlazaka u penziju i zbog Zakona o zabrani zapošljavanja, praktično komunalna inspekcija je spala na jednog službenika, a obim poslova se više nego udvostručio, jer Velika Plana danas, i Velika Plana pre 10 godina, objektivno nisu iste opštine.Zahvaljujući dobroj politici, pre svega ekonomskoj politici Vlade Srbije, zahvaljujući politici predsednika republike, zahvaljujući odgovornoj politici rukovodstva opštine, Velika Plana se značajno razvija.Sagrađeno je 10 tak većih stambenih zgrada, otvoreno je desetak fabrika, neke od njih zapošljavaju po desetak, ali imamo oko dve koje zapošljavaju oko 150 ljudi i one svakog dana generišu određene komunalne probleme koje treba rešavati. Povećan broj radnih mesta, doprinele su povećanju standardu stanovništva, ljudi kupuju više automobila, i sada već imamo problem, ne samo sa parkiranjem, nego problem sa ulaskom u grad, problem sa izlaskom iz grada,

što sam rekao, predlog zakona je dobar, ali ima dve manje primedbe i ja ću ovde da ih iznesem, član 18. stav 1. Pravno lice koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke, dužno je da pre stavljanja izvora buke upotrebe, obezbedi merenje na lokaciji, pribavi izveštaj o merenju buke ovlašćene stručne organizacije i snosi troškove tih merenja, i po potrebi sprovede mere stručne zaštite, u skladu sa ovim zakonom.Šta ovo u praksi znači? Znači, kada neko otvara kafić, ili ugostiteljski objekat, da mora da dovede ovlašćenu agenciju, da izmeri nivo buke i da onda postavi graničnik, neki limitator, koji će onemogućavati da sa istog objekta emituje buka preko dozvoljene granice, međutim ovde se postavlja pitanja šta ćemo sa objektima koji već rade?Ja mislim da je dobro rešenje bilo da sa ovim predlogom zakona ugostiteljskim objektima koji već rade, ostavi neki razuman rok, 2, 3 ili pet meseci i da oni izvrše ovo početno merenje.

redovno, periodično merenje buke u životnoj sredini, upravljač objektom koji emituje buku, vlasnik, odnosno korisnik izvora buke vrši jednom u 3 godine. Ja smatram da je ovo previše retko i ako hoćemo da se uvede red u ovoj oblasti, da se građani Srbije zaštite od prevelike muke iz ugostiteljskih objekata, ja mislim da se vlasnici tih objekata trebaju obavezati da merenja vrše najmanje jednom u godinu dana.Bez obzira, na ove manjkavosti, smatram da je zakon dobar, a najbolje što zakon sadrži jeste to što će se sada ovom bukom baviti komunalna milicija, koja će imati pravo da kao što sam rekao oduzima uređaje koji koji emituju prekomernu buku.Na kraju, želim da istaknem da ni ova diskusija, ni ovaj zakon, nije usmeren protiv svih ugostitelja, već protiv onih bahatih ugostitelja koji maltretiraju svoj komšiluk i koji maltretiraju većinu drugih ugostitelja koji pošteno odgovorno rade svoj posao, koji ne emituju glasnu muziku, i ne maltretiraju komšiluk, tako da je usvajanje ovog zakona i u njihovom interesu. Hvala vam. Zahvaljujem.Sledeća na listi je uvažena narodna poslanica Vesna Nedović. **Vesna Nedović** Poštovani predsedavajući i uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, buka je svaki neželjeni i neprijatni zvuk koji izaziva stres celog organizma i kada duže traje, njeni štetni efekti su veći.Ovakav neprijatni zvuk može direktno uticati na ljudsko zdravlje, kako na čulo sluha tako i na ostale organe, izazivajući poremećaj sna, razdražljivost, pad koncentracije, hroničnu iscrpljenost, uznemirenost pad imuniteta.Hronična buka dovodi do stresnih reakcija, koje dovode do skoka krvnog pritiska, glukoze i lipida, i te promene vode do ubrzanog nastanka koronarnih koronarnih bolesti srca.Buka u detinjstvu prouzrokuje problematičan krvni pritisak u zrelom dobru. Beograd ima problema sa bukom već godinama i ne samo sa izvorima buke koji dolaze iz ugostiteljskih objekata, nego i auto putevima koji prolaze pored naseljenih mesta, i ovim zakonom efikasnije ćemo se boriti sa nesavesnim građanima, vlasnika takvih ugostiteljskih objekata.Izlaskom objekata.Izlaskom na teren komunalna milicija moći će adekvatnim aparatom da izmeri nivo buke i prilikom utvrđivanja da količina buke prelazi nivo dozvoljenog, vlasnik će biti opomenut, ali ako i to ne da rezultat biće izricane zaštitne mere.Jedna od njih je propisana kazna ili oduzimanje aparata ili instrumenta koji proizvode nedozvoljeni nivo buke. Mandatna kazna koja je propisana za ovakav prekršaj je 150.000 dinara, uz mogućnost privremenog ili na duže vreme zatvaranje objekta.Zakon koji će imati utvrđene granične vrednosti, kao i transparentnost informacija, zakon koji podrazumeva i kažnjavanje drugih firmi koje emituju buku, kao npr. „Putevi Srbije“, ako gradnjom autoputeva ne postave zaštitne ograde u delovima kroz koji autoput prolazi pored naseljenog mesta ili zdravstvenih ustanova.Zakon koji je usklađen sa zakonima Evropske unije, koji govori da Srbija ide putem napretka i da ovakvi zakoni jasno govore da su nam građani Srbije na prvom mestu.Danas, posle 21 godinu, posle 5. oktobra, već sledećeg dana narodu je bilo sasvim jasno da je izigran, prevaren i da je pokriće za dovođenje onih koji su dokazali da im je rušenje, uništavanje zemlje, lično bogaćenje specijalnost.I ništa se nije promenilo ni posle 21 godinu u vezi vas. Sa punim ustima demokratije pljujete sve što je srpsko, sve što je srpski napredak, čak proglašavajući Srbe genocidnim narodom. Srpskom narodu sa vama i ne treba neprijatelj spolja.Kao što je mržnja prema Srbima jedina politika nekih van granica Srbije, tako je i vama mržnja jedini program vaših stranaka, pozivanje na rušenje i nemire je jedino što znate. Morate da naučite da je samo izborni rezultat jedino rešenje za dolazak na vlast, je besmisleno da za vas nema cenzusa.Mislim da je to i za vas ponižavajuće ali nećete da priznate, jer znate da za vas neće da glasa veliki deo Srbije, sem lažne elite koja podržava psovanje nečije majke. Čudno, ta lažna elita nikada mi nije odavala tu sliku, ali dobro oni su ipak elita, doduše, lažna.Morate ovom narodu da kažete da sa vama neće nikada dočekati 6. oktobar, jer on niti će niti će ikada svanuti, jer ste u mraku i u lažima najlakše oteli 619 miliona evra.Šta ste uradili za bolje Srbiji? Takav program kod vas je ravna linija. I kao što kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić - sve što je u Srbiji napravljeno, izgrađeno, obnovljeno, vi gospodo nećete moći ni da okrečite.Vama uvažena ministarka, želim svu sreću u daljem radu i sve dok ste vi tema napada onih kojima je novčanik na prvom mestu, budite sigurni da radite za dobrobit Srbije, svima nama kojima je Srbija na prvom mestu na čelu sa našim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.U danu za glasanje, naravno da ću podržati Predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeći na spisku je uvaženi kolega Dejan Kesar.Izvolite. Poštovani predsedavajući, cenjena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je danas Predlog Zakona o zaštiti buke i ciljevi tog važnog zakona jesu višestruki.Sa jedne strane usmereni na proces usklađivanja zakonskog akta sa direktivama Evropske unije, i sa druge strane ostvarivanje svih neophodnih i značajnih procesa kako bi unapredili sistem zaštite od buke u životnoj sredini u Republici Srbiji.I ovaj Predlog zaista jasno pokazuje nameru Vlade i resornog ministarstva da nam zaštita životne sredine bude na visokom mestu prioriteta, kao što je to navela i premijerka Brnabić u svom ekspozeu prilikom formiranja Vlade.Vaše Ministarstvo i vi ministarka od kada ste na čelu Ministarstva ste uradili za temu zaštite životne sredine zaista mnogo.Nemojte da se osvrćete na napade ovih predstavnika bivšeg mafijaško-tajkunskog kartela, kada vam spočitavaju da temu zaštite životne sredine niste postavili na mesto gde i ona danas pripada.Svi možemo da se setimo šta su njihovi predstavnici radili dok su se nalazili na čelu tog Ministarstva i kako su pljačkali i budžet Republike Srbije i budžet tadašnjeg Ministarstva, kako bi obezbedili pare za finansiranje nekadašnje DS i kako bi obezbedili pare za svoje džepove.Tada pod akcijom „Očistimo Srbiju“ očistili su budžet Republike Srbije za više miliona evra, a nisu očistili ni jednu deponiju do 2012. godine.Svakako godine.Svakako nama tema zaštite životne sredine jeste osnovni prioritet, kao što nam je i bio osnovni prioritet da 2012. godine sprovedemo mere fiskalne konsolidacije da bismo našim građanima obezbedili i nove autoputeve, nove škole, nove bolnice, nove institute i sve ostalo, ono o čemu sam ja pričao na nekim ranijim sednicama jeste da se mi u poslednje vreme susrećemo sa određenim zelenim pokretima koji se danas ne mogu smatrati zelenim pokretima nego se oni samo kriju iza tog imena, a direktno su pod palicama određenih političkih stranaka koje se danas bore da opet uđu u vlast, da opet sednu u fotelje kako bi pljačkali građane Srbije.Oni to pravdaju time, a to je upravo ona fabrikovana laž i služi se samo lažima od 2012. godine kako bi nama Srpskoj naprednoj stranci spočitavali one dobre stvari koje mi radimo da građani Srbije u poslednje vreme imaju više poverenja u pokrete nego u političke stranke i da su se građani u određenom stepenu zasitili političkih stranaka, ali onda moram da postavim pitanje tim zelenim pokretima – kako je moguće da u junu 2020. godine Srpska napredna stranka i lista Aleksandar Vučić osvoji preko 60% glasova? To je zato što imamo poverenje naših građana, a građani isključivo samo gledaju rezultate koje smo mi napravili od 2012. godine.Ti zeleni pokreti koji se još nazivaju - zeleni džihad, oni će se samo služiti lažima i služiti svime onim negativnim da bi zamaskirali sve one loše stvari koje je bivši režim radio do 2012. godine.Oni će pozivati na proteste, oni će pozivati na demonstracije, oni će pozivati na sve nasilno samo kako bi uspeli da minimalizuju one naše rezultate koje vide svi građani Srbije, a to je da ćemo do kraja godine uspeti da počnemo ili da završimo devet autoputeva, danas imamo tri kovid bolnice, danas imamo platu od 560 evra, danas je minimalna zarada dva puta veća nego u njihovo vreme.A, šta rade ti zeleni pokreti? Ti zeleni pokreti idu u Brisel, idu u strane ambasade kako bi dobili podršku ne za svoju politiku, nego za politiku opozicionih stranaka koji su ovu Srbiju uništavali do 2012. godine.Vama su, ministarka i vašem ministarstvu, spočitavali problem Vinče. Taj problem Vinče je problem star 70 godina. Zašto onda nisu rešili ovi stručnjaci od 2000. godine taj problem Vinče, nego nama spočitavaju?Onda na tu istu Vinču dovedu ljude iz Evropskog parlamenta, ali dovedu ljude, ne stručnjake, dovedu ljude koji se otvoreno zalažu za nezavisnost Kosova. Direktno sa te deponije Vinče te iste evropske predstavnike odvedu „N1“, kako bi tamo pozivali na nezavisnost Kosova. Kada vide da im to ne uspeva, onda pozivaju svoje istomišljenike da dođu na demonstracije i proteste. I, odu na proteste, odu na Brankov most, zatvore Brankov most, drže ljude, drže ljude, drže porodice i njihovu decu u automobilima dva sata da bi oni pričali, ne o ekološkim temama, nego da bi pričali sve najgore protiv Aleksandra Vučića i protiv Srpske napredne stranke.Oni tu podršku nemaju samo od evroparlamentaraca, nemaju podršku od stranih ambasada, oni imaju podršku i od određenih medija, a ti mediji su danas tajkunski mediji i mi moramo određene stvari da nazovemo pravim imenom.Oni će vas stalno ubeđivati da ovde u Srbiji ne postoji sloboda medija, a ja ću građane da obavestim da od 2012. godine na teritoriji Srbije su se otvorili mediji „N1“, „Nova S“, „Euronews“. Ako pogledate, i „N1“ i „Nova S“ ne podržavaju ono što radi Aleksandar Vučić, ne podržavaju ono što radi SNS, ministri, narodni poslanici. Vi ste na njihovim portalima svakodnevno mogli da vidite najgore uvrede i na račun Vladimira Orlića i Sandre Božić i Aleksandra Martinovića i na vaš račun, ministarka, ali najviše na račun Aleksandra Vučića i njegove porodice.Evo, juče smo videli

ali nije cilj da se optuži Siniša Mali. Cilj je na kraju da se optuži Aleksandar Vučić. Tih 24 stana, koje oni spominju, pa oni mogu da ih danas pomnoži i sa 10 i sa 100, i mogu da kažu da Siniša Mali ima 2.400 stanova, ali tema tih napada jeste da se zaštite marifetluci Dragana Đilasa, da se zaštiti kako je on stekao enormno bogatstvo dok je bio gradonačelnik Beograda, kako dok je upravljao „Multikom grupom“, a u toj istoj „Multikom grupi“ danas rade i Marinika Tepić i Slaviša Nikezić i njegov Bojan Bjelić, nekadašnji gradski menadžer koji je optužen za zloupotrebu položaja prilikom renoviranja Vojvode Stepe i svi drugi koji su bili sa njim u vrhu tadašnje beogradske vlasti.Šta je bitno? Bitno je, kao što sam rekao, da se ne otkrije kako je Dragan Đilas posadio 68 miliona na 17 računa po belom svetu, gde je razlika do 619 miliona, odakle Draganu Đilasu danas 22 miliona evra samo u nekretninama koje je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. Kako je moguće da niko od nas ovde 180 nema ni jedan posto od tih 22 miliona?Kako ste stekli 22 miliona? Tako što ste bili izuzetan preduzetnik u Češkoj, pa ste prilikom započinjanja političke karijere prijavili 70.000 evra u ušteđevini i neki stari automobil i to je bilo sve sa čime ste počeli i onda ste nekoliko godina kasnije došli do toga da osnivate političku stranku i da se vi i vaš megafon Marinika Tepić vozite po Srbiji automobilima od po 100.000 evra. To je tema. To je tema, da se zamaskira kriminal onih koji su Srbiju uništavali do 2012. godine. Ali, centralna tema jeste da se opet optuži Aleksandar Vučić.Na njihovu žalost, moram da im kažem Aleksandar Vučić nema nijedan račun po belom svetu zato što njemu nije interes da se obogati. Njemu je interes da ova Srbija napreduje, da bude prosperitetna, da ima veće plate i penzije.Nemojte penzije.Nemojte da se služite svaki dan novim i novim lažima kako biste uspeli da ga dehumanizujete porodicu Vučić sa krajnjim ciljem da srušite Aleksandra Vučića, da se vratite na vlast, da se vratite u vaše fotelje kako bi sticali milione, da prodajete građane Srbije, da prodajete narod na Kosovu i Metohiji zato što vi u tome vidite samo zaradu.Vi kažete da je 24 stana proizašlo iz nekih pandorinih papira, a da li u tim pandorinim papirima postoji kako je Vuk Jeremić dobijao 200.000 dolara iz Katara? Da li u tim pandorinim papirima piše kako su mu Patrik Ho i Lozo uplaćivali 5,3 miliona, od toga 1,3 miliona na račun njegove PR agencije? To sigurno ne piše, ali i da piše, vi to ne biste spominjali.Da li piše u tim papirima da je Dragan Đilas koristio svoju „Multikom grupu“, da direktno sarađuje sa gradskim preduzećima i gradskim ustanovama i time na najgrublji način iskoristi svoju poziciju gradonačelnika do 2012. godine?Ali, ne napadate vi iz opozicije, vi koji danas nemate ni 3% podrške, pa zovete na sva usta evroparlamentarce da ovde dođu, da vam donesu neki dekret, da možda u tom dekretu piše da njegovo veličanstvo Dragan Đilas danas stupa na vlast, iako nema podršku svojih građana. Tražite po belom svetu pomoć, ali ne možete da je dobijete zato što su i ti evroparlamentarci videli sa kakvim diletantima oni ovde imaju posla. Došli ljudi, rekli nam šta treba da uradite, vi otišli sa tih pregovora i za taj neuspeh okrivljujete opet Aleksandra Vučića, koji vam je dao mogućnost da pregovaramo o izbornim uslovima. A kada je SNS pregovarala o izbornim uslovima za vreme Borisa Tadića? Niko nije kao najveću opozicionu stranku hteo da nas primi, da razgovaramo o bilo čemu, a najmanje o izbornim uslovima.Ali, sem Siniše Malog, imamo još jednu goru i jednu histeričniju kampanju koja se sprovodi poslednjih dana, a to je ono što oni nazivaju afera "Jovanjica". Nije to, gospodo iz opozicije, afera "Jovanjica". Tu nema nikakve afere. To je sudski postupak koji se vodi pred nadležnim sudovima, a vaša je potreba da napadate Aleksandra Vučića, Andreja Vučića i njegovu porodicu zato vi to nazivate aferom. A znate šta je mnogo gore od toga? Zato što je to dokazana laž. To ne govorim ja, to ne govore poslanici SNS, to je rekla presuda Prvog osnovnog suda kada je onaj stručnjak koji je završavao treću godinu srednje škole u avgustu, kada su mu ocene bile 2 i 3, dokazani i osvedočeni lažov presudom Prvog osnovnog suda, kada je izgubio direktno od Andreja Vučića.Ne da se Andrej Vučić nije čuo ni sa kim iz tog predmeta "Jovanjica", nije se čak ni video, a Miroslav Aleksić nastavlja sa svojim lažima i to samo pokazuje da je primetna histerija u redovima opozicije, da je primetna histerija u redovima tajkuna i mafijaša. Da li znate zašto? Zato što će se vrlo brzo saznati celokupna istina - ko je za koga radio, ko je sa kim radio, ko je od koga dobijao informacije, ko je sa kim bio u vezi od stranih agentura i određenih stranih ambasada sa ciljem da se uruši Aleksandar Vučić.Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana dao jednu dobru izjavnu, a to je da je primetna histerija u određenim redovima, a pogotovo u određenim medijima, a ja bi ih nazvao tajkunskim medijima i među određenim policijskim službenicima zato što će se ubrzo saznati sve stvari koje se tiču afere "Jovanjica". Oni su svi zajedno mislili da su tu aferu dobro spakovali i da će to narod prihvatiti. To narod neće da prihvati zato što su videli šta radite i kada govorimo o Siniši Malom i kada govorimo o Andreju Vučiću i kada govorimo o deci Aleksandra Vučića. Vi samo sprovodite politiku histerije i mržnje.Ta mržnja je viđena i u Novom Sadu,

na majku Aleksandra Vučića koje su iznesene od strane Marka Vidojkovića na tajkunskom mediju "Nova S"? Pa, niko. To je vama cilj. Vi ne možete u Srbiji da pobedite na osnovu političkog programa. Vi ne možete da pobedite na osnovu volje građana. Vi samo možete da pobedite na taj način što ćete svaki dan fabrikovati nove i nove laži isključivo usmerene ne Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, ali građani Srbije znaju ko radi za svoju zemlju, ko gradi auto-puteve, škole, bolnice, ko ne pristaje na ucene stranaca kako bi interese svoje zemlje stavio iznad svega, ko brani svoj narod na Kosovu i Metohiji. Građani vrlo dobro znaju ko je rasparčavao ovu zemlju, ko je davao nezavisnost na tacni Albancima danas u Prištini i ko je prodavao Kosovo i Metohiju zarad tapšanja po ramenu u stranim ambasadama. Najvažnije, znaju građani vrlo dobro ko je građane uništio dok je sebi punio džepove.Hvala. Zahvaljujem, uvaženom kolegi Dejanu Kesaru.Sledeća je na listi narodna poslanica Rajka Matović. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodne poslanice, pred nama se nalazi Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.Osnovni sredini.Osnovni cilj donošenja novog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini jeste potpuno usklađivanje ove oblasti sa direktivama Evropske unije. Obzirom da je problem buke sve prisutniji i da buka u životnoj sredini može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi, Evropska unija je 2002. godine usvojila direktivu o proceni i o upravljanju bukom u životnoj sredini.Republike Srbija je donošenjem zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini 2009. godine delimično prenela obaveze iz direktive u svoje zakonodavstvo. Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ovu oblast uređuje koherentno, celovito i koncipiran je tako da sadrži devet poglavlja.Osnovne odredbe zakona definišu predmet zakona. Buka na koju se odnosi zakon jeste buka kojoj su izloženi ljudi i to u izgrađenim područjima, javnim parkovima, tihim zonama anglomeracija, tihim zonama izvan naselja, ali i u blizini škola, bolnica i zona osetljivih na buku.Propisuju se izuzeci od primene zakona. Tako se zakon ne odnosi na buku koja nastaje u radnoj sredini, u prevoznom sredstvu, buku iz susednog domaćinstva, vojnih aktivnosti, domaćih i divljih životinja ali i zvučnog oglašavanja zvona verskih objekata.Subjekti objekata.Subjekti zaštite od buke predstavljaju sve nivoe vlasti od jedinica lokalne samouprave, preko autonomne pokrajine, pa sve do republičkog nivoa, odnosno do Ministarstva za zaštitu životne sredine.Veoma je bitno da se naglasi da se ovim zakonom definišu i mere ali i uslovi zaštite od buke.Preventivne mere se ogledaju u prostornom, urbanističkom i akustičkom planiranju, a uslovi zaštite od buke su indikatori buke i granične vrednosti.Takođe, ovim zakonom predviđena je i izrada strateških karata buke i akcioni planovi, kako bi u narednom periodu poboljšali našu životnu sredinu.Lično, veoma mi je drago što je ovo još jedan u nizu od zakona koje donosimo u oblasti zaštite životne sredine, jer životna sredina nije nešto što nama pripada, već je to nešto što smo pozajmili od budućih generacija.I

bolnica, dovođenjem stranih investitora, pojedinci izgrednici našeg društva trude se da na svaki mogući način degradiraju i predsednika Republike Srbije, ali i celo naše društvo.

Pristojni građani naše Republike vide i napredak društva, vide da je nezaposlenost smanjena, vide nova radna mesta, znaju da imaju sigurni zdravstveni sistem koji se zaista lavovski bori u ovom trenutku protiv korona virusa. Pristojni građani Republike Srbije nemaju skrivene milione evra po celom svetu kao njihov gazda Dragan Đilas.

oni koji su jedva završili srednju školu sa prosekom dva koma nešto daju sebi za pravo da komentarišu bilo koga od nas. Bojkot izbora im je izgovor, jer su i oni svesni da im je cenzus od 3% veoma visoko, nedostižan, skoro pa kao Aleksiću i prosek u školi. Njihov način političke borbe jeste psovanje, vređanje i laganje. Naš način političke borbe jeste napredak Srbije i to građani veoma dobro prepoznaju, ukazujući nam poverenje na izborima.Upravo zbog svih građana Republike Srbije, zbog velike većine koja nam je ukazala poverenje, ali i zbog građana čije poverenje tek treba da pridobijemo rezultatima, moramo da se trudimo da radimo još više i još bolje.I ovaj zakon o kom danas raspravljamo je još jedan korak napretka modernoj i stabilnoj Srbiji i uređenoj, kakvu njeni građani zaslužuju. Stoga ću zajedno sa svojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Hvala.